u ovoj godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 105 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike

kartice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema u sali prisutno 128 narodnih poslanika i da imamo uslove za nastavak rada.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika želi da zatraži

koje se ticalo ne podnošenja inicijative pred Savetom bezbednosti UN, u vezi slučaja Trepča i pokušaja otimačine imovine Trepče, na šta nisam dobio odgovor. Ovde su stigla dva odgovora. Jedan je bio čisto formalan, drugi bio relativno iscrpan i pokušaj da se odbrani, ili barem objasni uloga vlasti i izjave premijera Vučića u vezi sa ubistvom jednog vođe navijača.Drugo, pak pitanje, inače to primam k znanju i na tome više ne insistiram, drugo pak pitanje koje se odnosilo na ulogu generala Bratislava Dikića u Crnoj Gori i njegovo hapšenje, nisam dobio nikakav odgovor, osim jedne rutinske i neobavezne formulacije. Molio bih i voleo da po tom pitanju, osim da Ministarstvo preduzima mere i prati situaciju, da ako je moguće dobijemo i neki iscrpniji odgovor.Na

ili kako to da nazovem, incidentom u Jajincima, odnosno navodnim, ili stvarnim, pokušajem atentata na premijera Vučića, što je izazvalo veliku pometnju u javnosti, što je uzbunilo duhove i što, mislim da zahteva iscrpan odgovor, možda i ovde u plenumu, ali u svakom slučaju ja bih voleo da kao narodni poslanik budem obavešten, makar kao jedan osrednji, makar mislim da mi kao poslanici u Narodnoj skupštini, imamo pravo bez obzira na sve ove formulacije tipa istraga je u toku, u interesu istrage ne možemo da dajemo više informacija. Ako svaki tabloid, ako svaka novina u Srbiji, a ja ovde imam sve sve listove poslednjih dana, može da spekuliše da li je bio napad zoljom planiran, da li bombe trebale da budu bačene, da li je u pitanju bilo oklopno blindirano vozilo, da li je u pitanju sanduk, ili zakopani sanduk, ili gepek automobila, onda, valjda kažem, i mi kao narodni poslanici, i ja pojedinačno na kraju krajeva, imam pravo na makar toliko informacija.S tim u vezi, pitao bih, skrenuo bih pažnju na neodgovorne izjave velikog broja predstavnika vlasti, posebno Vlade, posebno ministra, koji su ovaj slučaj iskoristili za jednu dodatnu porciju, ili reko bih euforiju, dodvoravanja ili naglašene brige za premijera, što nije bilo u skladu sa izjavama samog premijera, odnosno predsednika Vlade Aleksandra Vučića, koji je rekao da nema informacije, da ne može ništa da kaže na tu temu.Za razliku od toga njegovi ministri su se utrkivali, dakle doslovno utrkivali i da proglase slučaj za atentat i da već ukažu prstom na to ko je kriv, i da spekulišu o strašnim posledicama koje čekaju Srbiju, ukoliko se to ispostavi kao tačno.Ja pitam premijera, a i sve nas ovde, da li su dotična gospoda ministri, svesni kakve posledice imaju njihove izjave, kakva je posledica recimo, kada ministar unutrašnjih poslova izjavi da se premijer nalazi na bezbednom mestu, na bezbednoj lokaciji. Ta formulacija je primerena ratnom stanju. To je formulacija koje je upotrebljena posle 11. septembra kada je predsednik Buš bio sklonjen na bezbednu lokaciju, kada se nije znalo da li je počeo svetski rat ili nuklearni napad. Neprimerena je takva izjava od strane zvaničnika Vlade, dakle ministra unutrašnjih poslova, da je upotrebi za još uvek ovaj neistraženi incident u Jajincima. Stoga bih pitao i lično gospodina predsednika Vlade da li je on svestan koliko takve izjave nanose štetu i njemu lično, i reputaciji njegove Vlade, i što je još važnije i najvažnije za nas ovde, štetu državi Srbiji u inostranstvu, jer se čini da je ovo zemlja u kojoj svaki čas državni udari i atentati na predstavnike vlasti. Zahvaljujem.

događaja u Hercegovačkoj ulici. Da li je pokrenut neki disciplinski postupak i ukoliko nije, zašto to nije urađeno?Dobio sam odgovor da nije pokrenut disciplinski postupak i da se čeka završetak istrage koja vodi Tužilaštvu. Imam mnogo primedbi na sadržinu ovog odgovora, ali formalno pravno ovo je odgovor na pitanje koje sam postavio.Međutim, zbog čega ovo navodim? Zbog drugog odgovora koji sam dobio od Republičkog tužioca

to pitanje odgovor tužioca je otprilike da je Više javno tužilaštvo povodom krivične prijave koju je Aleksandar Kornic podneo protiv Damira Dragića i Dragana J. Vučićevića nakon sprovedenog pretkrivičnog postupka donelo rešenje kojim se odbacuje navedena krivična prijava.Vrlo prijava.Vrlo je jasno da nisam pitao tužilaštvo ništa o prijavi Kornica protiv Vučićevića, niti me je to interesovalo. Interesovalo me je oni što je tužilaštvo navelo da će samo uraditi, da podsetim, tužilaštvo je tada reklo da da će sprečiti destabilizaciju države podnošenjem krivičnih prijava protiv odgovornih lica, pa je moje pitanje to bilo.Ovo isto pitanje, podsetiću vas još jednom, nije prvi put da postavljam, postavio sam ga i na sednici Odbora za pravosuđe, gde je razmatran Izveštaj o radu tužioca za 2015. godinu, ni tu nisam dobio nikakav odgovor, a ovog puta sam, bar što se mene tiče, dobio uvredljiv odgovor.Prema tome, moje pitanje za vas, pre svega, kao predsednicu parlamenta, da li možete da zaštitite na pravi način, a ne na one naše poslovničke igre, dostojanstvo ovog parlamenta, time što ćete obezbediti da nadležni organi odgovaraju poslanicima na pitanja? pitanja? Ne mislim da sam ovde, ne ja ili moja poslanička grupa, da je naše dostojanstvo povređeno, nego dostojanstvo kompletnog parlamenta i odnos tužioca prema parlamentu.Tužilac je dužan da odgovori na pitanje koje mu poslanik postavlja. Iskren da budem, nemam neku ideju šta vi možete da uraditi, osim da založite svoj autoritet, naravno, ako se slažete sa mnom, ali mislim da je važno, a to je pitao i kolega Vukadinović, a verujem da i ostale kolege imaju sličnih iskustava, da nadležni organi odgovaraju poslanicima na pravi način, a ne da odgovaraju tako što će odgovarati na pitanje koje im nije postavljeno, izbegavajući na taj način da odgovore na pravo pitanje, ma koliko se njima ne dopadalo možda da odgovore na to pitanje.Lično sam ubeđen da je odgovor na ovo pitanje interes tužilaštva. Nije nikakav hir LDP da postavlja ovo pitanje, nego mislim da ćemo time doprineti da tužilaštvo i tužioci ostvare svoju, Ustavom i zakonima za garantovanu, samostalnost i da će izbeći da budu zloupotrebljeni u dnevno-političkim igrama, između dva tabloida u ovom slučaju.Tako da, osim za vas, ovo ću još jednom, pitanje ponoviti tužiocu, za svaki slučaj da li je bilo destabilizacije ustavnog poretka, da li su podnete krivične prijave i protiv kojih lica i u kojoj su fazi te krivične prijave? Hvala. Uvažena predsednice, drage koleginice i kolege narodni poslanici, na samom početku bih izrazio zadovoljstvo u svoje ime i u ime poslaničke grupe NS, gde sam 15-ak dana postavio pitanje ministru finansija vezano za primenu novog Pravilnika o prijavljivanju i obračunu PDV, odnosno poreza na dodatu vrednost, koju je trebao da stupi na snagu 1. januara 2017. godine i koji je dosta rigidan, da sada ne ponavljam čitavu tu priču, a dobio sam obaveštenje od Ministarstva finansija da će se to odložiti za 1. januar 2018. godine, a da ćemo u međuvremenu i ovde na plenumu imati izmene i dopune tog zakona, tako da, još jednom još jednom da upotrebim taj izraz, rigidno pravilo koje je trebalo da stupi na snagu 1. januara, koje bi donelo dodatne troškove svim pravnim licima na nivou Srbije, neće stupiti na snagu i to je dobra vest.Ono druga stvar koju sam hteo posebno da potenciram, pre sedam dana sam sa ovog mesta postavio pitanje i ministru zdravlja gospodinu Lončaru vezano za smenu direktora Zdravstvenog centra u Aranđelovcu, dr Gorana Blagojevića, a još uvek nisam dobio nikakav odgovor. Danas to pitanje moram proširiti, jer ono što je pre sedam dana bila samo spekulacija ili pretpostavka ko će naslediti na tom mestu dr Gorana Blagojevića, nažalost, danas se pokazalo kao istinita informacija.Moram da ponovim, i posle svega ovoga da tražim od ministra zdravlja gospodina Lončara da mi se kao narodnom poslaniku dostavi kopija zapisnika inspekcijskog nadzora koji je ispred Ministarstva bio poslat u Zdravstvenom centru u Aranđelovcu, znači da mi se pošalje kopija toga da mi jasno vidimo šta je greh prethodnog direktora.Zatim, ono što je interesantno, tog dana kada sam postavio poslaničko pitanje, uveče na javnom servisu, na Nacionalnoj televiziji ministar je izjavio da će umesto smenjenih direktora na ta mesta doći mlađi, energični ljudi koji će moći dosta toga da donesu u tim bolnicama ili zdravstvenim centrima. Kakav je primer kod nas u centralnoj Šumadiji i Zdravstvenom centru Aranđelovac koji pokriva Aranđelovac i Topolu, evo samo ukratko. Umesto doktora Gorana Blagojevića, koji je ugledan hirurg, došla v.d. direktora gospođa dr Nina Jeličić, koja ima 62 godine, koja je žena pred penzijom i koja je supruga bivšeg direktora Zdravstvenog centra, koji je smenjen za vreme ministra Slavice Đukić Dejanović, 1. marta 2013. godine, jer je isti taj Zdravstveni centar ostavio u minusu od milion evra.Ono što je meni još interesantnije i što posebno podvlačim uvaženom ministru jeste podatak da je da je dotična dr Jeličić, koja je imenovana za v.d. direktora Zdravstvenog centra, i vlasnica privatne apoteke. Postavljam pitanje da li je to sukob interesa i da li je Ministarstvo uopšte imalo u vidu informaciju o nespojivosti funkcija, da ste direktor Zdravstvenog centra u okviru kog imate svoje apotekarske ustanove i da ste vlasnici privatne apoteke na par stotina metara od samog Zdravstvenog centra i da li to ima uopšte smisla?Zbog toga, još jednom da ponovim u svoje ime i u ime poslaničke grupe NS, tražimo jasno i precizno da nam se dostavi kopija zapisnika o tom inspekcijskom nadzoru, tražimo da nam se jasno kaže šta su bili gresi prethodnog direktora, zašto je smenjen i ko je predložio i u čije ime

Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, pomaže Bog svima.Ono što bi svakako moralo biti prvo pitanje jeste pitanje za ministra prosvete gospodina Šarčevića. Šta se desilo sa njegovom preporukom za studente bolonjce koji su trebali da dobiju produžetak studiranja, a zapravo su dobili ono što smo ovde i tvrdili da će dobiti, a to je reupis i nove, da kažem, troškove koje moraju zbog toga da podnose.Očito da Univerzitet u Beogradu u najvećem procentu je odbio da sprovede preporuku ministra Šarčevića, pa nas zapravo interesuje kako će Ministarstvo da reši ovaj problem, jer je takva odluka doneta zajednički na skupštinskom Odboru za obrazovanje, a i potvrđena ovde na plenumu, kada smo razgovarali o toj temi, kao obećanje i praktično ne preporuka, nego nalog Ministarstva da to tako bude i sprovedeno?Drugo pitanje se tiče, još uvek nerasvetljene, špijunske afere, da mi posle toliko dana ne znamo ko je odavao državne tajne i kojoj stranoj obaveštajnoj

To je slučaj hapšenja generala Momčila Perišića, tadašnjeg potpredsednika Vlade Republike Srbije, koji je 14. marta 2003. godine uhapšen u „Motelu Šarić“, gde je odavao državne tajne šefu CIA Džonu Nejboru. Dakle, tada smo znali i kome su odavane državne tajne i ko je odavao državne tajne iz državnog aparata. Danas to ne znamo, toliko dana posle još jednog vašeg rijaliti šoua, koji ste priredili sa tzv. špijunskom aferom.Znači, aferom.Znači, ili se zna ko je uhapšen i taj je krivično gonjen i procesiran ili je to jedan vaš rijaliti šou izmišljotina, koje se zapravo nikada nisu dogodile.Zato postavljam pitanje i ministru policije i ministru pravde, koji je epilog još ovog slučaja sa tadašnjim hapšenjem generala Perišića, da bismo uopšte došli do ovih epiloga novih slučajeva? Kada će u Krivični zakonik biti vraćena kazna za izdaju i veleizdaju, koja je svojevremeno izbačena iz Krivičnog zakonika?Sledeće pitanje se odnosi na Ministarstvo privrede i tiče se visine subvencije za Britansku IT kompaniju „Endava“. Naime, postavljamo pitanje kolika je tačno visina subvencije koju ste predvideli za kompaniju „Endava“ i u kom periodu je predviđeno da ona bude realizovana? Da li je na osnovu člana 11. Zakona o kontroli državne pomoći Vlada, pre nego što je dodelila bilo kakvu subvenciju, podnela prijavu Komisiji za kontrolu državne pomoći i od njih zatražila odgovarajuće rešenje da jedna takva subvencija ima smisla? Zašto to pitam? Jer pitam ministra privrede da li su vam poznate reakcije brojnih IT profesionalaca i udruženja koji su reagovali na ovu krajnju štetnu subvenciju i kojim se zapravo ruši konkurencija na tržištu rada u Srbiji? Šta će biti epilog svega ovoga? Epilog će biti da se ovom subvencijom neće otvarati nova radna mesta, već će strana kompanija kupiti najbolje profesionalce iz domaćih kompanija.Prosto je neverovatno da u jednom od najvažnijih domaćih privrednih sektora, gde beležimo rast izvoza, gde imamo ogromnu perspektivu, vi subvencionišete stranu kompaniju koja dolazi na naše tržište i time praktično uništavate konkurenciju i na svaki drugi način dovodite u pitanje rad domaćih firmi.Naravno, ima tu i pitanja za Komisiju za kontrolu državne pomoći – da li je uopšte stigla bilo kakva prijava od strane Vlade i da li su se oni izjasnili po ovom pitanju? Problemi našeg IT sektora su potpuno drugačiji. Ne trebaju nama ovde strane firme da nas razvijaju u toj sferi, nego imamo nedovoljan broj kvalifikovanih IT profesionalaca, jer godišnje sa fakulteta dolazi njih hiljadu, a potražnja je za desetinama i desetinama hiljada. Recimo, u to je trebalo uložiti sredstva.Naravno, sredstva.Naravno, jedno veoma važno pitanje, pokrenuli smo temu Medveđe, sada pokrećemo i temu Bujanovca. Naime, još 2009, pa 2011, pa 2015. godine Vladi Republike Srbije stigla je peticija građana nealbanskog stanovništva iz opštine Bujanovac, kojom se traži vanredni popis stanovništva u opštini Bujanovac, kojom se traži revizija biračkih spiskova u opštini Bujanovac, jer na svakom sledećem glasanju tamo raste broj albanskog stanovništva, iako njihovi predstavnici tvrde da se veliki broj Albanaca iselio. Zatim, tražimo proveru prijave boravka Albanaca u ovoj opštini i nakon okončanja svega toga, organizovanje vanrednih lokalnih izbora. Šta je zapravo problem? Problem je što je raspodela funkcija u javnim lokalnim institucijama apsolutno na štetu Srba koji žive u ovoj opštini, što se albanizuju toponimi u gradu Bujanovcu i što na svaki drugi način imamo veliko iseljavanje Srba i nealbanaca iz opštine Bujanovac. Hvala. **Maja Gojković** Dame i gospodo narodni poslanici, očigledno je da ne dobijamo priliku da postavimo direktno pitanje ili pitanja članovima Vlade i predsedniku Vlade, vi to lepo upakujete pa onda smo u prilici da na ovaj način postavimo pitanja i to ćemo učiniti svakog utorka i svakog četvrtka, u nadi da ćete, kao članovi Vlade ili kao predsednik Vlade, odgovarati.Dakle, upućujem pitanje predsedniku Vlade. Vlade. Prošlo je više od dve godine od kako je oduzeta dozvola osiguravajućem društvu „Takovo osiguranje“. Razlog je bio nepopunjenost tehničkih rezervi. U tom trenutku „Takovo osiguranje“ imalo je popunjenost od 91,8%. Od 23 društva osiguravajućih, četiri su domaća, daleko najbolje su rezultate imali i to je očigledno, ako se sve to ima u vidu i pogleda. Dakle, interes je bio neki drugi.Imam pismo upućeno od 408 radnika „Takovo osiguranja“ koji su izgubili posao zbor ovoga. Tek nakon dve godine, a to je učinjeno upravo sada, zbog toga što su oni u dogovoru sa ljudima koji su vlasnici sačekali da se sve završi, međutim, ništa se zvanično nije dogodilo. U tom trenutku „Takovo osiguranje“, kao ozbiljna kuća koja je dva puta bila najbolja osiguravajuća kuća u zemlji,

Nakon sedam meseci te godine društvo je bilo jako pozitivno, četiri miliona evra su bili u dobiti, što je najbolji rezultat gledano na sva osiguravajuća društva. Upravo u tom trenutku, dva dana pre nego što je došao investitor, veliki investitor iz Nemačke, koji je želeo da bude većinski vlasnik, oduzeta je dozvola, bez ikakvog razloga, bez ikakvog pravog obrazloženja, u trenutku kada se zna da je Narodna banka Srbije potpisala internacionalni sporazum po kome je dozvoljeno da 10% možete imati manju popunjenost od one koja je maksimalna.Upravo ja zbog toga, razmišljajući o tim ljudima, moram da uputim pitanja Vladi Republike Srbije.

Drugo, zašto nisu primenjene sve opominjuće mere, a u mogućnosti da primenite četiri meri, nego odmah ona najrigidnija, dakle oduzimanje dozvole? Treće, zašto je selektivno primenjen zakon, kada su najbitniji finansijski pokazatelji zadovoljavajući? Četvrto, zašto se oduzima dozvola dva dana pre ulaska u društvo jedne od evropskih i svetskih osiguravajućih društava? Naravno, tako nešto nije moglo da bude u sektoru sektoru neprimećeno finansijskom? Kome to nije odgovaralo i ko su bili naručioci? Peto, kakva je poruka poslata nemačkom investitoru i uopšte investitorima? Šesto, koliko je odluka u skladu sa politikom Vlade Republike Srbije u zalaganju za otvaranjem novih radnih mesta? I, sedmo, kakva je uloga u svemu ovome savetnika guvernera i guvernera?Jedan komentar koji je vrlo poseban i bitan i čini mi se da ga treba pročitati, dakle, ljudi koji su izgubili posao. Do ovoga dopisa prema vama nije ranije došlo na molbu akcionara koji su smatrali da se ovo može protumačiti kao nekakva vrsta pritiska koji može da proizvede kontraefekat. Ovo radimo samoinicijativno, zato što mi očigledno nemamo više šta da izgubimo. Svi mi znamo da je oduzimanje dozvole za pojedince verovatno dosta profitabilan posao. Koje pojedince?Ali, postavljamo pitanje – zašto je do ovoga moralo da dođe? Naš štrajk glađu, a štrajkovali su glađu, nije prestao. To je sada kod većine nas i naših članova porodica postao način življenja. Očekujem da dobijemo odgovor, kao i odgovor na pitanje koje ćemo postaviti u četvrtak, vezano za štrajk glađu radnika „Zastava INPRO“.

Radi se o projektima koji su rađeni u Ministarstvu poljoprivrede pod patronatom Saše Dragina i Dušana Petrovića.Moje pitanje glasi – da li je tačno da je taj projekat finansiran iz Svetske banke i da je na njega potrošeno između osam i dvanaest miliona evra? S tim u vezi, postavljam pitanje – da li je tačno da su pojedini zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede, navešću primer savetnika gospodina Đakovića, koji je bio na plati u Ministarstvu poljoprivrede, i još pojedini činovnici koji su bili stalno zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede sami sebi iz tog projekta nameštali grantove, odnosno nepovratna sredstva? Da li postoje činovnici koji su za svoja udruženja uzeli 45.000 evra? Da li postoje činovnici koji su kao fizička lica dobijali od 9.000 do 35.000 evra? Kako se to pravda u Ministarstvu poljoprivrede, odnosno da li je bilo kada podnet izveštaj o STAR projektu.S tim u vezi, posebno je interesantna Asocijacija poljoprivrednika Vojvodine. Dakle, neformalno udruženje stranke bivšeg režima, koje je bilo izuzetno radikalno po pitanju donošenja novog zakona o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, izmene i dopune. Da li je tačno da je to udruženje dva puta dobilo sredstva iz STAR projekta, dakle, prvi put 45.000 evra, drugi put 39.000, sve sve kad saberete dobijete cifru od 85.000 evra i uz pomoć seljaka iz Subotice, koje takođe pripada udruženjima koja su se kretala oko stranke bivšeg režima, još 25.000? Dakle, deljene su sume koje su merene desetinama i stotinama hiljada evra. S tim u vezi, želimo da znamo – da li je to imalo veze sa političkom podobnošću? Da li državni činovnici zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede imaju pravo da konkurišu za sredstva kao pojedinci ili kao predstavnici udruženja jer taj kredit od Svetske banke će građani, kako oni to kažu, građani i građanke jednog dana morati da vrate.Shodno vrate.Shodno tome i ovom projektu, pitam Vladu Republike Srbije, ukoliko su tačni moji navodi, šta će preduzeti po tom pitanju, s obzirom da se među srećnim dobitnicima nalaze neke kolege koje su ovde, koji kao opozicioni poslanici nam prodaju finoću, prodaju moral, a ima ih na spisku STAR projekta po mojim informacijama, pa je predstavnik Društva agrarnih ekonomista dobio 58.000 evra u to vreme, 2011. ili 2012. godine, a kao pojedinac je dobio sumu još od 4.500 evra.Dakle, sve ukupno se radi o 62.500 evra i mislim da mi, kao narodni poslanici i građani koji finansiraju i koji će vraćati kredit kojim je finansiran STAR projekat, imaju pravo da znaju gde se deo novac koji je namenjen poljoprivredi.S

s obzirom da je kredit bio namenjen za ruralni razvoj, zato što tamo postoje neke agro mreže Beograd, itd. Pojavili se seljaci iz grada, seljačko udruženje iz grada mislim da mi, kao poslanici, moramo jednom pred građane da izađemo, posebno pred seosko stanovništvo, sa podacima koji su tačni, s obzirom da, sem Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine koja je usko vezana bila sa DS oko onih protesta u vezi donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu, ni jedno drugo udruženje poljoprivrednika nije dobilo nikakva sredstva, nego su sredstva deljena činovnicima i njihovim udruženjima koje su u međuvremenu registrovali. Hvala.

Koliko je to hapšenje bilo proizvoljno, svedoči i činjenica da je šestoro ljudi odmah pušteno na slobodu, da je 11 ljudi juče oslobođeno optužbi za terorizam, pa su im zadržali samo kriminalno udruživanje, još uvek troje ljudi se gone pod sumnjom da su teroristi. Jedan od njih je naš policijski general u penziji. To je razlog više da Srbija mora oštro reagovati.Čini mi se da je politika Vlade Srbije, da se svim sredstvima brani Milo Đukanović kome su dani odbrojani,

Oni se mogu kriminalno udruživati u Srbiji, a ne u toku ad hok putovanja u Crnu Goru. Niko od njih nije ni hteo duže vreme da se zadrži u Crnoj

kao da se radi tu o njemu. Jesu li govorili „Vučiću pederu“ ili Vučiću ovo, ili Vučiću ono, ili žute patke i šta ja znam. On u ovom slučaju kao pojedinac uopšte nije važan. Možda je to bio redovni brifing za službenike Ambasade SAD u Beogradu. Možda oni te brifinge na ovaj način drže svaki dan, to je njihova interna stvar, jer postoji klauzula eksteritorijalnosti prostora ambasade.Međutim, u ovom slučaju, tamo je bilo mnogo državljana Republike Srbije, pa je taj brifing i pred njima izvođen. Pa, se i na njih odnosio, pa su i neki od njih bili oduševljeni što znači da Amerika vodi snažnu propagandu. I, zato je trebalo uputiti oštar demarš.Zamislite da nekome padne na pamet u Srpskoj ambasadi u Vašingtonu nešto slično da drži. Zatvorili bi nam i Ambasadu i proterali svo diplomatsko osoblje.Treće je pitanje - kada će Vlada Republike Srbije podneti predlog Narodnoj skupštini da se otvori rasprava o učlanjivanju Republike Srbije u Evroazijski ekonomski savez, odnosno Evroazijsku uniju, kako se to popularno naziva?Sa ruske strane postoji inicijativa, Evroazijska unija je spremana da nas prihvati, treba saglasnost Beograda. Očigledno Vlada okleva. Vlada se i u ovom slučaju boji da se dodatno ne zameri Amerikancima i EU, i što Vlada više strepi od reakcija Amerikanaca i EU, to je to je njihovo ponašanje prema Srbiji sve gore i gore. Poniženja su sve veća i veća. **Maja Poštovani građani, dame i gospodo, ovo je pitanje za predsednicu Skupštine. U skladu sa članom 45. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 107. Poslovnika, zabranjuju se uvrede na sednicama Narodne skupštine.Poslanik Martinović je sa govornice rekao za mene da sam „poznati kriminalac“. Pitanje za predsednicu Skupštine - da li je za predsednicu Skupštine ovo uvreda i zašto dozvoljava ovakve uvrede? Nama treba jedan aršin pa da dobijemo jedno zvanično tumačenje da bi znali kako mi možemo da postavimo član 116. Poslovnika kaže da se odredbe primenjuju i na druge učesnike u raspravi, što se tiče, recimo, ovih uvreda, pa je premijer u četvrtak sa govornice kazao sledeće, govoreći za mene – Znate li šta je uradio sa svojim vozačem, ovo govori premijer, koji je za šest meseci petoricu promenio. Znate li kako sa njima razgovarao. Sa njima je razgovarao na sledeći način, tako što kad mu kaže vozač – dobar dan, on uključi telefon i kaže njegovoj sekretarici, odnosno mojoj sekretarici, kažite ovom dobar dan pored mene.Pitanje je za predsednicu Skupštine, da li misli da je ovo uvreda i pitanje, kakvo ovo veze ima sa temom dnevnog reda, to su pitanja Vladi i premijeru, član 106. Poslovnika.Pitanje za premijera, kako je premijer saznao za ove navodne razgovore? Kako se zove moja sekretarica koju sam navodno zvao? Da li je premijer spreman da zajedno sa mojom sekretaricom i tih pet vozača ode na poligraf kako bismo proverili novu lovačku priču. Ja sa svojom sekretaricom sam imao uvek jako dobar odnos, tako da bih bilo zaista interesantno da nam premijer ovo odgovori.Dalje, pitanje za predsednicu Skupštine, za red se na sednici Narodne skupštine stara predsednik Skupštine, premijer je samo gost. Zašto je pitala gosta u četvrtak, da li da ga pustim? Da li to premijer treba da vodi računa o redu u Narodnoj skupštini, a predsednica Skupštine pita premijera šta da radi?Zatim, molim predsednicu Skupštine da nam obrazloži šta podrazumeva pod odobravanje, a šta pod negodovanjem koje je uvela kao kategoriju na Konstitutivnoj sednici ove Skupštine? Da nam definiše ove kriterijume, pa kada recimo vladajuća većina aplaudira i to aplaudira mnogo duže nego što smo, recimo, mi aplaudirali, to je u redu, a kada mi aplaudiramo doduše na drugim mestima u govoru premijera, to smatra ometanjem premijera?Takođe, ovo za negodovanje gde je kod nje linija između negodovanja koja je po njoj dozvoljeno i između dobacivanja, jer bi mi voleli da poštujemo pravila i da radimo onako kako je to potrebno.Molim, takođe predsedavajuću da ne odgovara usmeno, na ova pitanja, član 287. stav 4. kaže da ste dužni u pisanom obliku da odgovorite na ova pitanja i da ne zloupotrebljava poziciju predsedavajućeg.Drugo pitanje upućeno je premijeru. Skupština Kosova je donela jednu zaista anticivilizacijsku odluku kojom je konfiskovala imovinu, odnosno akcionarska prava akcionara u Trepči. Među akcionarima su Fond za razvoj Republike Srbije, zatim General Eksport u stečaju, Progres Beograd, Jugobanka, MTS banka, EPS, Dunav osiguranje, Ratko Mitrović d.o.o, IMK „14. oktobar“, „Termoelektro“, itd. Dakle, ovo su akcionari čija su akcionarska prava uzeta.Odgovor Vlade je bio da je Vlada poništila odluku Skupštine. Ovo zaista zvuči malo smešno znajući da, prvo, vlade ne mogu da poništavaju odluke Skupštine, a drugo, Vlada Republike Srbije valjda ne priznaje republiku Kosovo i njenu skupštinu, tako da je zaista nejasno kako je pravno poništila ovu odluku.Ja sam uputio jedno pismo Evropskom parlamentu, svim parlamentarcima, Evropskoj komisiji i Evropskom Savetu i ukazao im na ovo što se desilo na Kosovu. Kazao sam da ova odluka nije u skladu sa načelima na kojima počiva vladavina prava i da je u suprotnosti sa svim osnovnim postulatima privrednog prava i anticivilizacijska je. Znači, ne može se otimati privatna imovina. Da znaju da se o ljudskim pravima ne pregovara, a imovinska prava su ljudska prava i ona su neotuđiva i ne zavise od političke volje i trenutnih interesa. Pa, pošto su na Kosovu i faktički rade zajedno sa vladom republike Kosovo, zašto nisu reagovali? Kada će reagovati na ovo otimanje?Pitanje za premijera je – kada će zvaničnim kanalima uputiti demarš, odnosno uputiti pismo svim evropskim institucijama da se zaštite imovinska prava na Kosovu? Hvala.

li mirno da nastavimo ili vam treba još malo vremena da se smirimo i da možemo normalno da komuniciramo? Samo recite, ja sam tu. Možemo da napravimo i pauzu i šta god, ne moramo odmah agresivno, nema potrebe.Može, jel da? Znam da moram pažljiva da budem. Znači, samo da odgovorim na ono što mogu sada da vam odgovorim, a to je da nisam…

dužna su da traženo obaveštenje, odnosno objašnjenje u pisanom obliku dostave narodnom poslaniku u roku od 15 dana. To vam je izričita odredba člana 287. stav 4. U pisanom obliku, u roku od 15 dana, a ne da zloupotrebljavate poziciju predsedavajućeg i da radite replike. Hvala. **Maja Gojković** Dobro, biće sve u redu. Smirite se, biće sve u redu, samo moram da vodim sednicu. Da bih vodila sednicu, moram malo i da govorim. Ne znam da vodim sednicu mimikom.Ako

kada je izrečena rečenica, ako je izrečena, da je poslanik Saša Radulović poznati kriminalac, tačna definicija.Za ovo ostalo, oko sekretarice, to stvarno ja ne znam. Moraću širu istragu da utvrdim, kako bi vam pismeno odgovorila, jer nisam sigurna da ta istraga može da traje samo 15 dana, pošto je pitanje vrlo kompleksno i složeno. Možda zatražim i 30 dana produženje roka, što je takođe u skladu sa Poslovnikom. Stvarno je vrlo složena situacija, pa ću morati da zatražim i dodatni rok, ako treba i od Administrativnog odbora, da protumači. Da li smem da govorim ili moram da ćutim i izvršavam naređenja?Reč

Vezano je za deo Poslovnika koji reguliše poslanička pitanja u vezi sa aktuelnom temom, članove 209, 210. i u našem radu stalno govorimo da je ovaj Poslovnik nešto što svi moramo da poštujemo. Često se govori o tome ko je odgovoran za postojanje ovakvog Poslovnika, demokratskog ili nedemokratskog i vaša je obaveza po članu 27, i mnogih drugih, da se starate o sprovođenju, o poštovanju ovog Poslovnika. Član 209. kaže sledeće predsednik Narodne skupštine, na predlog poslaničke grupe najmanje jedanput u toku meseca određuje dan kada će pojedini ministri u Vladi odgovarati na poslanička pitanja u vezi sa nekom aktuelnom temom. Najmanje jedanput, znači, ne može manje od jednom, može samo više, kako kaže Poslovnik.Vi u skladu sa ovim članom imate, koliko sam uspeo da pogledam, u proceduri parlamenta tri zahteva za održavanje sednice sa postavljanjem pitanja prema ministrima, sa aktuelnom temom. Dva su poslala kolege iz poslaničke grupe Dveri, odnosno oni su podneli taj zahtev, a jedan smo podneli mi pre nešto više od 10 dana. Čekali smo da prođe mesec oktobar, očekivajući da će biti te sednice. Nažalost, nije je bilo. Danas je 1. novembar, prošao je prvi mesec redovnog zasedanja, prvog u ovoj godini i vi niste u skladu sa ovim Poslovnikom, a bili ste obavezni, zakazali to zasedanje. Ne možete da kažete da je zamena toga, supstitucija ono što smo imali prošlog četvrtka, jer je to nešto drugo. To je član 205. 205. Poslovnika, koji reguliše da se svakog poslednjeg četvrtka u mesecu postavljaju pitanja Vladi. Dobro je što je poštovan Poslovnik. Ali, mi smatramo da treba da se poštuju i ovi drugi članovi.Zato je moje pitanje vama – kada ćete zakazati poslanička pitanja u vezi sa aktuelnom temom makar na jednu od ove tri teme, a verujem da će se pojaviti i neke druge inicijative. Poslovnik je predvideo i šta radi predsednik Skupštine u situaciji kada ima više poslaničkih zahteva, zahteva više poslaničkih grupa za različite teme.Mislim da je važno da uvedemo tu praksu. Ako postoji formalni zahtev, vi morate da ga ispunite najmanje jednom mesečno. Važno je što je i rad na toj sednici malo drugačije organizovan u odnosu na ono što smo imali u poslednji četvrtak. Naime, po Poslovniku tu postoji obaveza ministara, odnosno drugih lica koja odgovaraju na pitanja poslanika, da i njihovi odgovori traju tri minuta, koliko i pitanje. Onda bi došli u situaciju da više poslanika može da se uključi u raspravu, da mogu sve poslaničke grupe da se uključe u raspravu, a ne ono što smo imali u četvrtak da nekoliko poslaničkih grupa nije moglo da dođe na red i da postavi pitanja predsedniku Vlade ili ministrima, već kako su oni to želeli, jer su nekako, tumačeći Poslovnik, ministri koristili pravo da mogu neograničeno dugo da odgovaraju. Onda su oni odgovarali i trošili vreme i na kraju jedan broj poslaničkih grupa nije dobio pravo da da postavi pitanje. To je stvorilo i tenzije ovde u sali.Mislim da to nije potrebno, pogotovo ako imamo ovu mogućnost da imamo ove sednice sa aktuelnim Mislim da su teme koje se nalaze u proceduri važne za građane Srbije. Naša tema je – Mere države u borbi protiv siromaštva. Nešto smo od toga razgovarali sa predsednikom Vlade i ministrima na sednici u četvrtak, ali mislimo da ima mnogo, mnogo više potrebe da se o toj temi razgovara i u krajnjoj liniji da se donesu i neke konkretne mere, ali makar da krenemo sa debatom ovde u parlamentu kroz ovaj institut poslaničkih pitanja vezano za neku aktuelnu temu. Hvala. **Maja Gojković** Hvala, poslaniče.Što se tiče zakazivanja sednice, nije sve do mene i kada budem uspela da usaglasim sa članovima Vlade, njihove termine, kada su u državi ili kada nemaju neke obaveze druge prirode, a mogu ovde da budu nekoliko sati sa nama, kao što su bili u četvrtak, ja ću sigurno po prioritetima, po redosledu, zakazati sednicu.Mogu da zakažem forme radi i da skinem tu odgovornost sa sebe, a mi da sednicu nemamo, što nije dobro. Suština je da se dogovorimo, pa da održimo sednicu. Meni je najlakše da zakažem i da kažem - ja sam svoje obavila po Poslovniku.(Marko ministri.)Da, tako su ranije radili predsednici, onda namerno se dogovore oni koji su onda činili većinu da ne dođu, nema kvoruma. Ja to ne želim da radim tako kako ste radili vi ranije. Znači, pokušavam da radim na drugačiji način.U prošli četvrtak je bilo moguće da ispunimo, prvo, zbog toga što smo imali sednicu u toku po Poslovniku, a drugo uskladili smo obaveze i sa predsednikom Vlade i sa drugim ministrima. Znači, mi nismo ovde neko ko će da zavrće ruke ljudima, nego da vodi dijalog. Tako da čim budem bila u mogućnosti da to ostvarim, ja ću zakazati. Vrlo iskren odgovor, ništa ne filozofiram.(Vojislav

počne jednu proceduru izmene Poslovnika, jer ima dosta i zloupotrebe Poslovnika, u svakom smislu te reči, ali neki poslanici zloupotrebljavaju. Tako da bi mogli možda da napravimo jednu striktniju formu koja bi zadovoljila poslanike, jer ovako imamo seriju tema i onda kada ja budem zakazala tu sednicu, onda će biti svađe zašto nije po drugoj temi, a ograničeno je na samo jedanput a u drugim poslovnicima u Evropi radi se drugačije, budu kraće sednice, malo su definisaniji. stvari.)Dobro, ali to je moj odgovor.Znači, tući predsednika po glavi odredićemo ponedeljkom od 10,00 do 11,00, predsednika parlamenta, a dobijati odgovore kada ga pitate. Ja ne znam drugačije da odgovorim, nego na jedan iskren način. Nemojte me terati da sada nešto izmišljam. I kvorum da nam daju svi koji su zainteresovani, a onda ćemo izbeći ono što se dešavalo ranije.Što se tiče sednice u četvrtak, to vam je bilo jedno od

što je premijer bio ovde, iscrpno odgovarao na pitanja zato što u periodu pre njega dok je premijer bio Mirko Cvetković nije bilo ni jedne sednice po ovom istom Poslovniku, koji je donela

vidite kako ste nepristojni, oterali ste nam publiku, šta da radimo. Znači, bilo je pet, ne ja ću odgovoriti na pitanje.(Enis

sam vam bila šef poslaničke nije vam bilo strašno, nije vam smetalo, a sada a sada vam smeta kada ste odlučili i niste primljeni u vladajuću većinu. Nemojte tako.Dakle, javnosti radi, pošto nije sve da bi neki poslanik postavio pitanje, a ne želi odgovor, ima poslanika koji žele odgovor. poslanika iz poslaničkih grupa opozicije postavilo je pitanje u četvrtak i četiri poslanika iz poslaničkih grupa koje podržavaju Vladu Republike Srbije.Za

U pitanju je opština Vračar, sta ona opština sa koje je potekla inicijativa za smenu gospodina Radulovića, ali to sada nije tema. Dakle, tema je istraga nezakonitog, štetnog i nesavesnog poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom, dakle poslovni prostor Vračar.Dobio sam odgovor pre nekoliko dana od ministra. U odgovoru se navodi da policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd postupaju po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje se odnosi na provere izdavanja u zakup poslovnih prostorija od više gradskih opština, a među kojima se nalazi i opština Vračar. S obzirom da su provere po navedenom predmetu i dalje u toku, po okončanju istih obavestiće se nadležno tužilaštvo u cilju donošenja javno-tužilačke odluke.Dakle, ja pohvaljujem zaista efikasnost rada Ministarstva unutrašnjih poslova po ovom pitanju, ali očigledno da je ova tema izazvala šire interesovanje, s obzirom da su i pojedini mediji pisali poslednjih dana o tome.Evo na primer, „Večernje novosti“ od 20. oktobra ove godine, postavljaju pitanje – gde nestade 11 lokala na Vračaru? Ja se pridružujem tom pitanju i postavljam pitanje – gde nestade 11 lokala na Vračaru? „Novosti“ navode da razlika između papirološkog i stvarnog vlasništva poslovnog prostora Vračar je čak 2.381 kvadrat. Utvrđeno je takođe da nema nekretnina na devet lokacija.Dakle, poslovni prostor Vračar po popisima sa kraja 2014. godine, ali 2015. godine, nije uskladio stvaran i knjigovodstveni broj lokala i kvadrata kojima raspolaže. Bivša opštinska vlast razliku u kvadratima delimično može da opravda kroz restituciju, dakle jedan deo poslovnog prostora koji je vraćen starim vlasnicima, dakle jedan deo može da se opravda kroz rušenje ili slično, prodajom, itd, ali u knjigama je nestalo 11 lokala. lokala veličine 641 kvadrat. Kako može da nestane nešto?Moje pitanje glasi – kako je moguće da iz knjiga jednostavno nestane 11 lokala? Kakvi su to mađioničari na Vračaru bili? Kako mogu da izbrišu 11 lokala? Na osnovu dokumenata do kojih su došle „Novosti“, opština Vračar je od 1992. godine, dakle počevši sa 1992, godinom, raspolagala sa čak 726 jedinica. Dakle, u kvadratima to je 47.800 kvadrata, a popisom s kraja 2014. godine ta cifra je spala na 459 svega jedinica, ali u kvadratima je to sada 28.000 kvadrata, nešto malo više.Međutim, u knjigama je upisano 416 lokala, čak 43 lokala manje, a razlika je 2.343 kvadrata, a taj trend smanjenja prati i 2015. godinu. Kada je napravljen godišnji popis, dakle, 31. decembra, kada ističe kalendarska 2015. godina, u tabelarnom pregledu je odjedanput ukupan broj jedinica čak 409 svega veličine 23.900 kvadrata.Trideset lokala je vraćeno restitucijom. Međutim, pod znakom pitanja je devet lokacija gde se nalazi 11 lokala. Za razliku od 2014. godine, njih nigde nema, ni u kakvoj evidenciji. Odjedanput su nestali, isparili. Reč je o prostoru koji se nalazi u Bulevaru oslobođenja 31, 63, Bulevaru kralja Aleksandra 34. i 106, Kralja Milutina 35. i da ne nabrajam sada. Jedanaest lokala je nestalo u volšebno. Mađioničari su uspeli da izbrišu 11 lokala.Ja koristim ovu priliku da MUP dodatno skrene pažnju na ovu pojavu, dakle, na ovu situaciju iz prostog razloga što je u pitanju neviđena bahatost. Neviđena bahatost i zloupotreba velikih razmera. Neko mora snositi odgovornost za ovo. Ja pitam ko će snositi odgovornost za ovu pojavu, i to ne samo političku i moralnu odgovornost, već svaku drugu, pre svega krivičnu odgovornost. Dakle, da pošaljemo jasnu poruku da se lopovluk ne isplati. Dakle, svako ko pokuša da opljačka državnu imovinu, državni budžet, opštinski budžet, mora završiti u zatvoru.Još jedan zanimljiv podatak, takođe ću se pozvati na „Večernje novosti“ koje govore o tome da demokrate ne plaćaju kiriju već tri godine na Vračaru. Oni su uspeli da dođu u posed jednog atraktivnog lokala u Petrogradskoj ulici, koji pritom fakturišu na 155 kvadrata, ali i od tih 155 kvadrata 50 je vraćeno restitucijom, a koriste preko 300 kvadrata i to plaćaju po nekoj smešnoj ceni i tu smešnu cenu ne plaćaju tri godine. Dug je već preko 250.000 dinara.

prošli četvrtak je, samo formalno, ispunjena obaveza da se održi deo sednice na kome će predstavnici poslaničkih grupa moći da postavljaju pitanja premijeru Vučiću. Međutim, došli su na red samo predstavnici najmanjih, minijaturnih poslaničkih grupa. To predstavalja zaobilaženje obaveze realizacije člana 5. Koje je rešenje?Rešenje je gospođo Gojković da vi ovde predložite jedno tumačenje, da ta pitanja mogu postavljati primarno šefovi onih poslaničkih grupa koje su izašle samostalno na izbore ili predstavljaju najvećeg koalicionog partnera, a ne ovde nam uguraju u Skupštinu dvadesetak poslaničkih grupa koje same na izborima ne bi ništa postigle, i oni vam sada služe da se spreči postavljanje ozbiljnih pitanja premijeru Vučiću.Mi zahtevamo, kao jedna od najvećih poslaničkih grupa, pogotovo kao najveća poslanička grupa opozicije, da niko nema pravo da naše pravo uzurpira i ja mislim da bi to moralo da se sprovede već od naredne sednice. Ovo je flagrantno kršenje Poslovnika. **Maja Gojković**

On je kroz pitanje to postavio, ali Poslovnik je takav. Demokratska stranka je donela malo neobičan Poslovnik, pa je dala prednost manjim poslanicima.(Vojislav Poslovnik, ali ja i dalje insistiram da počne rad grupa ili preko Administrativnog odbora, kako se vi dogovorite šefovi poslaničkih grupa da počne rad na Poslovniku, bude nešto drugačije. Oni koji su ga doneli imaju najviše primedbe, što se ne odnosi na vas naravno, niste bili fizički u mogućnosti da to uradite. Znači, oni koji su doneli imaju najveće primedbe, jer su doneli

zbog mnogobrojnih primedbi da počne polako to da se radi, jer stvarno se daje malim strankama i samostalnim poslanicima koji se u međuvremenu odvoje od poslaničkih klubova, prednost, što nema logike.Onda što nema logike.Onda će biti primedbi kada damo prednost strankama koje imaju većinu, opet će biti primedbe, …)Ne mogu sama zato što to nije dobro za parlamentaran život. Moraju da učestvuju svi šefovi poslaničkih klubova samnom, a ja ću se složiti sa svim vašim rešenjima.Reč

Poštovana predsednice, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, iako je rasprava objedinjena, govoriću o Zakonu o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije.Na ovaj način biće obezbeđeno osam miliona evra za realizaciju projekta urbane regeneracije u Dositejevoj ulici u Kraljevu, iz grada odakle dolazim. Na ovaj način biće omogućeno da počne izgradnja novih stanova u koje će se preseliti vlasnici i korisnici onih objekata koji su oštećeni u zemljotresu 2010. godine koji je pogodio je tada prouzrokovao značajnu štetu na objektima u ovom delu grada. U pitanju je jedno radničko naselje izgrađeno posle Drugog svetskog rata. U to vreme nisu postojali antiseizmički građevinski propisi. Imajući u vidu starost ovih objekata i imajući u vidu njihove konstruktivne i funkcionalne karakteristike, procenjeno je da bi sanacija ovih objekata bila neisplativa i veoma složena.Želim da istaknem da je Grad Kraljevo u prethodne tri godine učinio mnogo napora da dođemo do realizacije ovog projekta, iako je možda inicijativa mogla biti pokrenuta ranije, ipak je grad u ovom periodu pokazao određenu ozbiljnost učestvovaće u realizaciji projekta sa oko pet miliona evra, od ukupno 14 kolika je vrednost ovog projekta.Skupština grada je još 2013. godine donela odluku o pristupanju realizaciji projekta.

Nabrojaću samo neke od koraka koje je preduzeo Grad Kraljevo, odnosno lokalna samouprava i koje je će preduzeti da bi korišćenje ovih sredstava na osnovu zajma bilo što efikasnije.Lokalna samouprava je završila razmenu zemljišta sa Fabrikom vagona Kraljevo i na taj način obezbedila lokaciju na kojoj će biti izgrađeni novi objekti. Vrednost tog zemljišta je oko milion i po evra. Za sada je završeno idejno, arhitektonsko, urbanističko rešenje za prvi objekat. Završeni su geotehnički i geofizički elaborati, izdati su lokacijski uslovi za izgradnju prvog stambenog objekta.Takođe grad se obavezao da u slučaju ako bude nekih nepredvidivih troškova učestvuje i u njima sa oko 500 hiljada Grad će takođe pokriti i troškove koji se odnose na upravljanje projektom i trebalo bi da iznose oko 400 hiljada evra, pa je u tu svrhu predviđeno da grad osnuje jedinicu za upravljanje projektom, odnosno da obezbedi adekvatne kadrove, poslovni prostor i opremu.Lokalna opremu.Lokalna samouprava će tokom realizacije ovog projekta obezbedi oko dva i po miliona evra za izgradnju infrastrukture u ovom delu grada, odnosno za izgradnju puteva, vodovodne mreže, kanalizacije, odlaganje otpada i prerade otpadnih voda.Nabrojao sam samo neke od koraka koje je grad preduzeo da bi ovaj projekat bio uspešno realizovan i da bi ukazao na značaj da se donese ovaj zakon. Samim tim, donošenjem ovog zakona radovi bi mogli da počnu već na proleće naredne godine, najkasnije do leta 2017. godine.Sam proces koji se odnosi na upis stanova u katastar nepokretnosti, na upis postojećih stanova ide dobro. U pripremnoj fazi bilo je upisano oko 112 stanova, sada je taj broj na 324 od ukupno 366 stanova, a znamo da je ovo samo jedan od uslova da bi sadašnji stanari mogli da ostvare pravo na nov stan.Stanari će dobiti nove stanove po principu zamene kvadrat za kvadrat, odnosno dobiće istu površinu stana. U nekim slučajevima stanovi će biti i veći, jer su se u međuvremenu promenili standardi za izgradnju i tu je lokalna samouprava, odnosno po samom ovom projektu izašlo se u susret korisnicima i vlasnicima stanova i na raspolaganju će im biti dve opcije.Prva opcija je da će oni moći da dokupe taj višak, odnosno tu razliku u kvadratima po povlašćenoj ceni i to će moći da učine i na rate, na neki period od 20 godina. Druga opcija je da će moći da iznajmljuju dodatnu površinu, takođe po povlašćenoj ceni.Dobra strana ovog projekta je i ta što bi nakon izgradnje novih zgrada i nakon toga što bi se srušile stare zgrade, ostao jedan prostor, jedna lokacija koju bi grad mogao da iskoristi veoma korisno. Planirano je da se na tom preostalom delu parcele izgrade, odnosno naprave zgrade za socijalno stanovanje i da se izgradi dečiji vrtić.Nažalost, još uvek nisu potpisani predugovori sa vlasnicima svih stanova koji su oštećeni u zemljotresu, u jednom broju slučajeva nije završena ostavinska rasprava, negde nije potpuna dokumentacija, ali očekujem da se ti problemi rešavaju u hodu i da se reše na vreme. Jedino što može za sada da brine i na šta bih apelovao na nekoliko korisnika i vlasnika stanova da što pre nađu kompromis sa lokalnom samoupravom, jer im, kako kažu, ne odgovara položaj novog stana, da se ne bi ušlo u procese eksproprijacije koji bi mogao, ali ne bi nužno značilo da bi usporio realizaciju čitavog projekta.Realizacijom ovoga projekta završio bi se i poslednji veliki problem koji je zemljotres naneo Kraljevu 2010. godine. Tada sam, kao novinar obišao sva područja koje je pogodio zemljotres i video sam sve objekte koji su tom prilikom oštećeni. To su mogli da vide i građani Srbije, preko televizije. Ali, mogu reći da oko kamere nikada zaista nije moglo da prenese koliko je zaista ljudsko stradanje i kolika je nesreća bilo u tom trenutku. Zato je veoma bitno da donesemo ovaj zakon, da bi ti ljudi nakon dugo godina mogli da dobiju jedan pristojan prostor za život.Napomenuću i da u ovom delu naselja, koje je oštećeno u zemljotresu, žive nekadašnji radnici „Magnohroma“, fabrike vagona, kao i nekoliko romskih porodica. Oni su prethodnih decenija imali težak životni period, odnosno prema njima su tranzicija ekonomskog sistema i neuspele privatizacije bile veoma surove. Tako da, čak oko 30 članova porodica koje žive na ovom području su korisnici pomoći Centra za socijalni rad. Kanalizaciona i vodovodna mreža su dosta dotrajale i stare su, a ni jedna od ovih sadašnjih zgrada nije priključena na daljinsko grejanje.Nadam se da ćemo usvojiti ovaj zakon, da će radovi krenuti što pre i da ćemo na taj način omogućiti da se i projekat završi u planiranom roku od pet godina. Zahvaljujem.

poštovani saradnici Ministarstva vašeg i Ministarstva spoljnih poslova, u svojoj diskusiji ću se isključivo bazirati na potvrđivanje sporazuma, odnosno Zakon o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, sa statutom koji je u prilogu. Zbog čega? Zbog toga što u poslaničkoj grupi SPS je zauzet stav da je je zauzet stav da je u dosadašnjem toku rasprave bilo previše politizovanja i suviše mnogo populizma kada je u pitanju ovaj Sporazum i kada je u pitanju Zakon kojim se ovaj Sporazum potvrđuje. Kako bi se, zbog građana, izbegle populističke priče i kako iz ovog parlamenta ne bi otišla poruka koja je pogrešna poruka prema građanima, onda trebamo da posmatranje ovog Zakona, kojim se potvrđuje jedan, ovako značajan Sporazum, svedemo na njegovu suštinu.Suštinski cilj osnivanja Fonda je, ne samo po stanovištu SPS i po stanovištu, nesumnjivo, Ministarstva spoljnih poslova kao predlagača, već iz sadržine tog sporazuma suštinski cilj jeste ograničena delovanja civilnog sektora. I sve dok kroz tu prizmu posmatramo ovaj zakon, onda imamo u vidu da će se na ovaj način afirmisati civilni sektor upravo kroz potvrđivanje Sporazuma o Fondu za zapadni Balkan.Na kraju krajeva, to potvrđuje sadržina Sporazuma koji se u svojoj biti svodi na nekoliko stavki, a to su kulturna saradnja, nauka i obrazovanje, razmena mladih i održivi razvoj. Sve one koji su do sada kritikovali ovaj zakon, mi u poslaničkoj grupi SPS, a siguran sam im kompletna koaliciona struktura vlasti, velika većina u ovoj skupštini, bi trebala da postavi jedno jednostavno pitanje, da li Srbija treba da pristupi ovakvom sporazumu? Nesumnjivo da da. Država Srbija ima obavezu da pristupi zaključenju ovog sporazuma iz jednostavnog razloga, što ukoliko mi ne pristupimo zaključenju ovog sporazuma, onda bi ovaj sporazum Kosovo zaključilo sa nekim drugim državama. Ako bi ga zaključilo sa nekim drugim državama, postoji opasnost da te druge države priznaju Kosovo, kao državu, što nama, ni u kom slučaju nije cilj.Prema cilj.Prema tome, postoji jedna obaveza Republike Srbije, kao države da pristupi zaključenju ovog sporazuma iz dva razloga. Prvi razlog je zaštita teritorije Republike Srbije i njenog suvereniteta, a drugi je razlog očuvanje političkog procesa u kome će se kroz jedan sigurno dug vremenski period definisati konačan status Kosova. Sve do tada mi smo dužni da poštujemo ono što se nama nameće kao obaveza, a to je da poštujemo sporazume u kojima ćemo afirmisati sve ono što sa jedne strane podrazumeva zaštitu interesa Srbije, njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, a sa druge strane nešto što podržava politički proces, konačnog definisanja statusa Kosova.Ja moram, i zbog vas iz Ministarstva spoljnih poslova, da ukažem na nešto što do sada u ovom parlamentu kroz raznorazne diskusije nisu ukazane, a to je da ovaj sporazum mora da se sagledava kroz prizmu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Zašto? Zbog toga, što uprava ova rezolucija daje određene vrste garancija. Tačno je da sa jedne strane sužava okvire primene Ustava Republike Srbije ako postoji međunarodna uprava na teritorijom Kosova, ali sa druge strane i te kako pospešuje demokratski način i pristup rešavanju problema Kosova i njegovog političkog statusa.Opet zbog građana i zbog istine, a ne zbog populističkih priča iz ove skupštine, treba naglasiti još jednu činjenicu, koju niko neće dovesti u sumnju, niti je može dovesti u sumnju, a to je da je Savet bezbednosti hteo u ovoj rezoluciji 1244 da bi bilo već definisano pitanje Kosova, kao konačnog statusa. Mi upravo rezoluciju 1244 moramo da čuvamo, kao veliku tekovinu, jer gde je god Savet bezbednosti pronalazio i prepoznavao da se treba neka teritorija definisati sa njenim konačnim statusom, to je činio. U rezoluciji 1244 to nije učinjeno, što znači da je to jedna vrsta, sa jedne strane, uvažavanja Republike Srbije i njenih potreba za zaštitom suvereniteta i teritorijalnog integriteta, a sa druge strane ono što podrazumeva obavezu Republike Srbije, da se uključi u politički proces rešavanja Kosova i njegovog konačnog statusa.U tom smislu, treba imati u vidu i posebno i značajno napomenuti da u 10. tački preambule Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti se ističe suverenitet i teritorijalni integritet tadašnje SRJ, a pravni

ovde je mnogo kritika bilo u pogledu fus note, zvezdice itd i opet kroz populizam, opet kroz politizaciju. Mi moramo da budemo svesni jedne činjenice, koja je opet nesporna, a ta činjenica je da upravo ta fus nota, da upravo ta zvezdica predstavljaju garanciju, da se država prilikom opredeljivanja da uđe u zaključenje ovog sporazuma opredelila sa jednim jedinim ciljem, a to je da Kosovo ne može biti priznato, kao država, da Kosovo ne izlazi iz teritorije Republike Srbije i da Kosovo kao takvo ostaje pod međunarodnom upravom gde se u jednom političkom procesu razvija i administrativni aparat i bezbednosne snage koje su prisutne na Kosovu.To je sve garancija opet za zaštitu srpskog življa na Kosovu, s jedne strane, s druge strane onoga što država Srbija od samog početka insistira, a to je da je borba za Kosovo borba do kraja, a ta borba do kraja podrazumeva da Srbija nikada neće odustati od te teritorije i da država Srbija ima obavezu da tu teritoriju zaštiti kao svoju teritoriju.Ono što je veoma važno istaći, kada govorimo o sporazumu kroz prizmu Rezolucije 1244, jeste još jedna činjenica, da je jedino Deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. februara 2008. godine na neki način Rezoluciju 1244 pogazila. Zašto? Zbog toga što, bez obzira na razno-razna tumačenja eksperata međunarodnog prava, mi moramo da imamo u vidu jednu činjenicu, a to je činjenica da je Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti stvorila jednu vrstu pravnog okvira, jednu vrstu ustrojstva pravnog poretka, gde se s jedne strane pojavljuje prelazne institucije, institucije u prelaznom periodu, a rekli smo da taj period ni u kom slučaju neće biti kratak, a s druge strane da se priznaje pravo državi Srbiji da bivstvuje na teritoriji Kosova, što je nesumnjivo tačno i na šta ukazuju nesumnjive činjenice, ne samo na severu Kosova, nego generalno gledano.U tom svetlu, treba imati u vidu i činjenicu da i sporazum koji se potvrđuje, ne samo zato što je kompatibilan i što je proistekao iz sporazuma višegradske grupe, nego zbog toga što daje upravo sve one garancije koje su u duhu garancije iz Rezolucije 1244, treba da bude prihvaćen. Kosovo sa zvezdicom i fusnotom, kako je to i objasnio ministar Ivica Dačić, je nešto što podrazumeva samo ugovornu stranu, odnosno učesnika sporazuma, a ni u kom slučaju pravnog subjekta ili nekoga ko podrazumeva bilo šta što može da se podvede pod suverenitet, integritet, samostalnost ili državne atribute. Dakle, jednostavno moramo isključiti jednu takvu predrasudu da se ovakvim sporazumom Kosovu daje bilo kakav prerogativ države. To apsolutno nije tačno.Na

sa svim onim ciljevima i mehanizmima sprovođenja tog sporazuma, sa prisutnim organima koji će biti ustrojeni, da se ovaj sporazum što lakše sprovede, opet treba posmatrati kroz prizmu Rezolucije 1244. Zašto? Iz jednostavnog razloga što i Kosovom sa svojim prelaznim institucijama apsolutno nije iskazalo svoj državni suverenitet. Nema atributa države. ima skupštinu koja donosi zakone i podzakonska akta, ali ti zakoni i podzakonski akti ne mogu ni u kom slučaju da dožive svetlo dana dok ne budu potvrđeni od specijalnog izaslanika sekretara UN. Dakle, monitoring i nadzor, dok postoji međunarodna uprava, jesu garant za državu Srbiju da Kosovo nije država i ne može biti država. Na to se ukazuje i u jednoj uredbi UNMIK od 10. juna 1999. godine, po kojoj zakonodavna i izvršna vlast na Kosovu, uključujući i administraciju sudstva, se poverava UNMIK. Dakle 1999. godine je već pružena garancija. Pa zar mi sad treba te garancije da bacimo pod noge i da kažemo – pa ne, to za nas ne važi? Apsolutno ne.Kao

o kome ja sada diskutujem.Zbog svega navedenog, poslanička grupa SPS će u danu za glasanje bezrezervno podržati zakon i glasati za Zakon o potvrđivanju Sporazuma o Fondu za zapadni Balkan, a uveren sam da zbog interesa države i građana Srbije to treba da učine svi narodni poslanici ovog parlamenta. Zahvaljujem se. **Maja Gojković** Hvala.Reč ima Aleksandar Stevanović. Uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici i poslanice, u svom izlaganju bih se osvrnuo ukratko na dva zakona o kojima objedinjeno raspravljamo, što je isto jedna krajnje čudna pojava.Na prvi pogled oba zajma bi delovala jako dobro, npr, kao što je zajam sa Abu Dabijem, gde imate mogućnost da se zadužite po znatno nižim stopama nego što su trenutno stope po kojima plaćamo kamatu na emisije državnih evroobveznica. To je potpuno tačno. Međutim, problem koji se ovde javlja je što mislim da smo preskočili jednu bitnu stvar, a odnosi se na samu prirodu tog zajma. Da li mi taj zajam uzimamo da bi refinansirali prethodne zajmove koje smo uzeli u dolarima? U dolarima se sada dosta razumno zadužiti, pošto je dolar na relativno visokom nivou. Ili mi uzimamo ovaj zajam da bismo finansirali nove dugove Srbije? Jer matematika koju smo mi dobili je da će nakon devet meseci neviđeno dobre fiskalne konsolidacije u kojoj su svi problemi nestali, do kraja godine će nam se ispostaviti neki računi i imamo to jedno vrlo čudno poklapanje toga da je ovaj ukupan iznos zajma koji uzimamo od Arapskih Emirata gotovo jednak deficitu koji ćemo iskazati na kraju godine.Dakle, ključno pitanje zbog koga mi imamo u ovoj poslaničkoj grupi skepsu na nešto što bi bila dobra stvar, da refinansirate postojeće dugove po nižim kamatama, pogotovo što imamo dovoljno dugova u dolarima po višim kamatnim stopama, je da li je ovo novo zaduživanje ili je to refinansiranje starih zajmova? To je osnovni problem. Na stranu da stavimo te netransparentne aranžmane koje imamo sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji nam bude jednu dodatnu sumnju, ali to već nije sada predmet rasprave u pojedinostima.Druga stvar kod Apeks zajmova koji takođe izgledaju kao dar sa neba za mala i srednja preduzeća u Srbiji na prvi pogled, ono što je meni zapalo za oko je da nakon jako dugo godina uzimanja Apeks zajmova, to je već nekih 15 godina otprilike, mi smo sada već u petom zajmu, drugu tranšu ovde raspravljamo, mi imamo vrlo šture, takoreći nepostojeće istorijske podatke o efektima.

nije ni bitna potpuno tačna cifra, brojku ja kao ministar Vujović ne pamtim baš svaku napamet, da ćemo imati, da se očekuje da se otvori 6.000 radnih mesta. Znate, ta radna mesta onda koštaju 80.000 evra, svako od njih. Pitanje je – kolika je efikasnost toga? Da li smo mi to mogli na neki bolji način uraditi? Bilo bi jako dobro da imamo analizu prethodnih efekata Apeks zajmova, da bismo mogli u budućnosti mnogo više da učinimo za naša mala i srednja preduzeća, na stranu što postoje bolji načini kako bi mogli podržati MSP-ove, a da država bude manje involvirana.O predlogu garantnog fonda, koji je vama dobro poznat, smo već raspravljali u javnosti i bio je čak i predlog Vlade svojevremeno, tj. bio je blizu toga da postane i da je to jedan mnogo efikasniji način. Jednostavno, ako imate garantni fond koji je finansiran od strane države, gde država garantuje, recimo, od 25 do 75% sistemskog rizika, efekti su mnogo veći nego ako imate ovakvu kreditnu šemu. Ja ne kažem da ne treba iskoristiti sve šanse koje postoje, ali i dalje mislim da ima mnogo boljih načina kako bismo mogli sniziti cenu finansiranja za mala i srednja preduzeća u Srbiji, a jedan garantni fond, po ugledu na one koji postoje npr. u Francuskoj ili npr. u Belgiji i još mnogim zemljama EU, bio bi najbolji način da mala i srednja preduzeća dobiju finansiranje po vrlo razumnim uslovima. Hvala na pažnji.

SNS.Podržaću set svih ovih predloga zakona o pozajmicama, gde ćemo konsolidovati naš budžet Republike Srbije. Osvrnuću se najviše na pomoć malim i srednjim preduzećima, za kreditiranje malih i srednjih preduzeća, gde pozivam sve, i vas u Ministarstvu finansija i Ministarstvu privrede, da se poseban akcenat stavi za jugoistočnu Srbiju i da se tamo daju mnogo veće povoljnosti za kreditiranje malih i srednjih preduzeća. Mislim da ćemo na taj način dati veliku podršku razvoju jugoistoka Srbije jer smo unazad

idemo uzlaznom linijom, sa akcentom, ponovo kažem, na jugoistok Srbije, na razvoj jugoistočne Srbije. Siguran sam da će Razvojna agencija Srbije imati mogućnosti da zajedno sa

i kroz mala i srednja preduzeća, kroz mikro preduzeća, kroz zadrugarstvo, jer ćemo na taj način imati mogućnost da rešimo problem i razvoj jugoistočne Srbije, a to

Dame i gospodo narodni poslanici, Srpska radikalna stranka se čvrsto protivi prihvatanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, a kao glavni razlog ističe učešće kvazi-države Kosovo kao kao članice tog Fonda za zapadni Balkan.Kada bi gledali komparativne prednosti i nedostatke, nama je taj nedostatak znatno jači i znatno izraženiji u odnosu na sve prednosti koje takva regionalna saradnja i razmena donose. Tu, u predvorju EU, od strane inicijatora organizovanja ovakvog fonda, Srbiju koju su uvek smatrali lokomotivom koja treba da povuče zemlje zapadnog Balkana prema EU, sada se ima razigrati saradnja Srbije i kvazi-države Kosovo, pohvaliti ta saradnja da je uspešna, prirodna, da smo uslovljeni jedni na druge, pa ćemo i kao nagradu jednovremeno primiti u članstvo EU, kao što smo i primili zemlje iz Višegradske grupe.Pozitivni efekti ovakvog fonda su takođe značajni i mi, pošto smo izričito protiv, želimo i ovom prilikom da ih apostrofiramo. Poznati su oni još iz iskustva razvoja i unapređenja i proširenja EU kroz zemlje Beneluksa, zemlje Nordijskog saveta, zemlje Višegradske grupe i mi to pozdravljamo.Ali, ovaj negativan efekat nas čini i učvršćuje u uverenju da budemo protiv.Inače, protiv.Inače, Fond za zapadni Balkan je pravljen i koncipiran po modelu Višegradskog fonda. Koliko me sećanje služi, mislim da je Višegradski fond nastao 1991. godine i dao je značajan zamajac prosperitetu i razvoju zemalja višegradskog trougla, a kasnije i četvorougla. Tada je predominantna saradnja bila u oblasti ekonomije, energetike i bezbednosti, a kasnije i u drugim oblastima. Bilo je, sigurno, i pozitivnih efekata – zemlje višegradskog četvorougla su postale stabilne tržišne ekonomije, istovremeno primljene u Evropsku uniju.Ali, ne zaboravimo, narodni poslanici, kada upoređujemo to, da imamo činjenicu da su se Češka i Slovačka mirno razdružile i da je to neuporedivo sa Srbijom i Kosovom, u bilo kom smislu.S

godinu dana posle, taj milenijumski projekat, kako ga evrofanatici nazivaju, ne funkcioniše više u punom kapacitetu.

Brutalnije i još oštrije o tome govore čelnici EU, u prvom redu predsednik Evropskog parlamenta, ministar spoljnih poslova najjače članice EU, ali i ostali evropski zvaničnici i funkcioneri.Evropska

Evropska unija je, između ostalog, svakog dana sve više bivša po nemogućnosti da odgovori izazovima koji se ispred nje nalaze. migrantske krize, krize evro-zone, neujednačenih kriterijuma prema trećim silama i drugim subjektima. Uostalom, 2017. godine biće značajni izbori u značajnim članicama EU, sa krajnje neizvesnim ishodom.Uvaženi ishodom.Uvaženi narodni poslanici, ni čovečanstvo više nije kao što je bilo pre. Nekada je čovečanstvo izgubilo globalnu protivtežu, sve je bilo u domašaju jedne sile i njenim ogromnim uticajem na druge. Danas više nema unipolarnog sveta. Postoje i druga tržišta i svakim danom saznajemo nesvakidašnje mogućnosti njihovog proširenja i unapređenja.Uvaženi narodni poslanici, kamen spoticanja, kada je ova tačka u pitanju je Kosovo, odnosno Kosovo i Metohija, govorimo ovde u dnevno-političkom saobraćaju u Srbiji. I nepotrebno je da se mi ovde nadgornjavamo da li ćemo Kosovo priznati ili ne, kada ovim i sličnim potezima zaokružujemo i poslednje detalje njegove nezavisnosti.Ne možemo, uvaženi narodni poslanici, više igrati sa sobom žmurke, bez svesnosti igre u kojoj se mora biti uhvaćen, jer se nema iza čega sakriti.Poštovani građani Srbije, niko nije toliko slep kao onaj koji ne želi da vidi, ili kao onaj kome je zabranjeno ili naređeno da žmuri.

se da ovakvim našim činjenjem ili nečinjenjem, ovakvim našim usvajanjem ovakvog sporazuma i sličnih sporazuma, i tamo gde se grčevito borimo, ja hoću da pohvalim našu delegaciju, predstavnike vladajuće većine u Parlamentarnoj skupštini SE koji gledaju kako da blokiraju učešće Kosova, da ćemo današnjim usvajanjem i takve šanse umanjiti.Bojim se da ne idemo u poziciju da nam KiM sve više ne bude ličilo na pokojnika, govoreći to sudsko-medicinskim rečnikom, na pokojnika kojem niko ne želi da konstatuje smrt, pa se onda nađe ingeniozno rešenje da mu stavimo olovku u mrtvački skupljene ruke da sam potpiše da je umro.Zato je vreme za novu inicijativu, predah državnom rukovodstvu Srbije u fazi ultimatuma i napete političke atmosfere, da Ustavni sud ponovo oceni ustavnost i zakonitost ovakvih sporazuma.Ako

onda u okvirima saradnje kroz Fond za zapadni Balkan, preporučujem im, pošto je tamo i međugranična prosvetna, kulturna, naučna saradnja, razmena mladih talenata itd, da im kroz ovu stručnu i naučnu saradnju sugerišu da je na Kosovo bačeno makar 15 tona osiromašenog uranijuma i da prestanu da pričaju da je on lekovit. Ne, nije lekovit, kroz čestice i vitlanje kroz vazduh

zvaničnik iz medicine, pokazujući apsolutno neznanje kada je ova tema u pitanju, rekao je - baš me briga o tome ćemo pričati za četiri milijarde i 45 godina, računajući mučenik koliko je poluživot osiromašenog uranijuma, već se naveliko umire od leukemije i limfoma i tek se očekuje eksplozija malignih tumora solidnih organa.Vidite kako lepo SRS vodi računa o svim našim građanima, pa i onim u našoj južnoj srpskoj pokrajini. Hvala. Pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i svoje ime pozdravim studente Odeljenja za novinarstvo i komunikologiju FPN Univerziteta u Beogradu, koji prate današnji rad

kad završe govor da pritisnu ispred sebe taster i prekinu vreme. Znači, nije na meni da se bavim tehničkim pitanjima.Sada reč ima Jahja Fehratović. Izvolite, poslaniče.

Realizacija razvojnih projekata u najvećem broju slučajeva sprovodi se u sadejstvu Vlade, njenih sektora i lokalnih samouprava. Tu nastaju pukotine, bar u gradovima Sandžaka, a njihov uzrok su u većini slučajeva nehat, aljkavost, neprofesionalizam ili zloupotreba postojećih lokalnih vlasti. Dozvolite mi da to ilustrujem sa nekoliko konkretnih primera.Godine

kao tadašnji predsednik države Tadić 2010. godine, i iznova otvarali radove koji ni danas, 12 godina posle, nisu odmakli od početnog stadijuma. Regionalni putevi Novi Pazar - Sjenica i Novi Pazar – Tutin u najgorem su stanju, a više puta su odobravana sredstva, nalaženi investitori, obećavana njihova sanacija. Međutim, od toga još uvek nema ništa.Godine 2015. Vlada Republike Srbije odobrila je sredstva za izgradnju mosta preko reke Raške u Novom Pazaru. Ministrica Mihajlović je prisustvovala otpočetim radovima, ali lokalna vlast nije obezbedila minimum uvjeta da se most završi. Dakle, volja je postojala, sredstva su odobrena. Nesposobnost lokalnih vlasti da obezbede nadzorne organe koji će pratiti kvalitet i dinamiku realizacije dovela je do propadanja tog projekta. Najsvežiji primer, deonice puta Duga Poljana – Sjenica, kod Brnjice, koji je 20 dana restauriran, iznova je krenula da se odranja i verovatno će za par meseci ta deonica doživeti novi odron.Dakle, Vlada je opet izdvojila sredstva, radovi su urađeni nekvalitetno, a životi građana na ovom prometnom putu iznova su u opasnosti. Pitanje infrastrukture namerno potenciram, jer se vrlo često od strane lokalnih vlasti spočitava da investitori u ovaj kraj ne ulažu zbog loše infrastrukture. Uz to se obavezno kao glavni krivac navodi Vlada.Istina je da Vlada nedovoljno ulaže u razvoj ovog kraja i da bi morala mnogo više ulagati u infrastrukturu, razvoj privrede i zapošljavanje, ali je takođe istina i da lokalne vlasti zloupotrebljavaju i to što dolazi iz republičkih budžeta i fondova. Zato je važno za sve investicione projekte uvesti nadzorne organe i dodatno iz ovih drugih zajmova učiniti napore da se ovaj siromašni i devastirani kraj približi republičkom standardu i u pogledu broja zaposlenih i uvjeta za dolazak investitora.Još jedan primer zloupotrebe investicija i manipulacija istim od strane lokalnih vlasti jeste u SO Tutin. Građani Tutina 2017. godine nemaju pijaću vodu. Tekućina koja stiže sa centralnog gradskog vodovoda neretko nije ni za tehničku upotrebu. Zvanične institucije za proveru kvaliteta vode dale su ocenu, citiram – voda nije za ljudsku upotrebu, usled čega je konstatovano da je većina oboljenja s područja Tutina izazvana konzumiranjem zagađene vode. Ljudi u ovom kraju sa preko 66% siromaštva često nisu u mogućnosti da kupuju pijaću vodu.

podatke da li je Vlada izdvajala sredstva za ovaj vodovod. Ako nije, onda je to sreća, jer su sve ove donacije nestale bez traga, a građani i dalje nemaju pijaću vodu. Zato je neophodno da za područje Sandžaka i sve ostale gradove pojačate projekte koji će građanima obezbediti minimum uvjeta za normalan život, ali i da za svaki projekat obezbedite nadzor realizacije.S druge strane, ta područja su konstantno u problemu usled postojanja velikog broja bujičnih potoka, rečica, reka, na odbrani od kojih se ne radi ništa. Dok istodobno imamo stalno opasnost od epidemija koje mogu biti katastrofalnih posledica. Deponija smeća Golo brdo u Novom Pazaru nije izgrađena po propisima i još se ne radi da se ista sanira, usled čega je flora i fauna na tom potezu već doživela mutacije. Ili, još stravičniji primer je nekultivirane deponije na samom magistralnom putu Sjenica – Nova Varoš u sedištu planine Zlatar i nedaleko od kanjona Uvca, prirodnog staništa endemske vrste Bjeloglavog supa. Umesto da se neguju biseri naše prirode, područja vazdušnih banja koriste se da ugrozimo vlastite i živote svoje dece. Zato bi bilo važno da iz ovog zajma, i drugih koji se tiču projekata iz zaštite prirodne sredine i od ekoloških katastrofa, predvide se sredstva za sanacije deponija u sandžačkim gradovima i očuvanje ekološke sredine. Hvala. gospodine ministre, ja ću se malo više baviti ovim finansijskim zakonima, zato što sam video ovde velike eksplozije oduševljenja pripadnika pripadnika bivšeg režima kada smo utvrđivali javni dug Republike Srbije, pa su možda malo i zloupotrebili što u određenim trenucima gospodin Vujović tad nije bio ministar i ne zna sve podatke. On barata ciframa, ali ne zna kako su cifre nastajale.Po tim istim podacima na koje se moje kolege iz bivšeg režima pozivaju,

ili da prevedem, skoro 2% BDP-a Republike Srbije.Gospodine ministre, neće ni da budu iskreni da kažu koje su kamate na njihove kredite koje je Republika Srbija podizala i kako su u stvari oni ti koji su uzeli građanima Srbije, penzionerima penzije, a ne Vlada Aleksandra Vučića.Znate, Vučića.Znate, na primerima, recimo „Sartida“, jasno se vidi kada neko nešto ne stvara, kako se lako tog odriče i poklanja. Tako ni oni nisu vodili računa ni o državnim preduzećima, vratićemo se malo i na to, jer ću da se bavim uzrocima za donošenje ovog zakona, novo zaduženje.Imali smo situacije da su neka određena naša javna preduzeća morala da se zadužuju na tržištu iz raznih političkih i drugih razloga, a to je recimo, „Srbijagas“ ima, ali pazite: pazite: kredit koji je podignut 24. septembra 2009. godine u iznosu od 50 miliona evra sa kamatom 4,80%;

što po dva osnova određeni korisnici nisu izmirivali obaveze prema „Srbijagasu“ i da su lokalne samouprave koje su koristile taj gas za daljinsko grejanje i uvek je obrazloženje predstavnika bivšeg režima bilo da gas ne može da se obustavi lokalnim samoupravama zato što će najviše da trpe građani da ostanu bez grejanja, biće ugroženo njihovo zdravlje, život itd, što jeste tačno, ali što ne kažu zašto je do toga došlo, jer je u najvećem broju slučajeva, preko 90%, korisnici usluga daljinskog grejanja su izmirili svoje obaveze prema toplifikaciji. Bivši režim je, umesto da plati gas „Srbijagasu“ to podelio na plate, najviše direktorske.Drugi

Što ne kažu razloge zašto tu nisu izmirivane obaveze prema „Srbijagasu“, odnosno prema isporučenoj energiji? Zato što je to, po meni, jedna najveća sramota koju jedan rukovodilac može da uradi, a to je umesto da zarađuje novac i vrši restrukturiranje preduzeća i osposobi ih za rad i dalju uspešnu privatizaciju, direktori iz bivšeg režima, koje je imenovala Vlada Mirka Cvetkovića i DS, takmičili su se, ne u rezultatima rada, ne u rezultatima kako da unaprede proizvodnju, nego su se takmičili ko će da kupi skuplji i bolji automobil iz budžeta Republike Srbije, odnosno od građana Republike Srbije. Da li treba te podatke da čitam?Idemo

kako je to najveći promašaj Vlade Aleksandra Vučića. Evo ovako to izgleda kada su oni vodili tada JAT, a sada „Air Srbiju“:

znači u istom danu, još 20 miliona evra sa 3,9% i tromesečnim Euriborom; pa onda istog dana, iste godine četiri miliona i 750 hiljada evra

pripadnici bivšeg režima ne kažu da je JAT tada imao u svojoj floti sedam mlaznih aviona, a da su samo tri bila u letnom stanju? stanju? Postavljam pitanje – gde ste potrošili taj novac, gde je taj novac otišao? Zašto je Srbija preuzela, odnosno građani Srbije su preuzeli ove dugove? To su vaši dugovi. To je to narastanje javnog duga, a da vidite kako je to izgledalo sa budžetom Republike Srbije.Imate jedan, po meni, jako zanimljiv lep kredit, jako povoljan sa EBRD,

šta ste radili tri godine? Gde vam je taj Koridor 10? Gde su vam ti stelt putevi, gde su vam ti stelt mostovi?

2,48%. To je onih čuvenih pet kilometara autoputa kod Preševa. Toliko su uradili od autoputa. To su programski zajmovi i nemam ništa protiv.Međutim, imate ovako, pokrivanje dnevne likvidnosti budžeta Republike Srbije, pa kaže: 20. aprila 2010. godine, recimo, Vojvođanska banka 20 miliona, kamata 4,3%;

4,35%. Pazite sada kako su raspolagali penzijama i kako su obezbeđivali sredstva svojim neradom. Imate ovde, opet Koridor 10 autoput E80 265 miliona evra. Ni projekat niste uradili. Onda imamo klasična zaduženja. Pazite, jako zanimljive kamate. Kaže, banka Intesa 14. decembra 2010. godine, to je već potrošen novac, 39 miliona evra; pa Rajfajzen banka 39 miliona evra

Maribor 10; EFG banka 20 miliona; NLB banka 10 miliona itd.Vidite koliki je bio kreditni rejting

O tome se radi, a to kako su trošili novac, imate recimo jedan jako zanimljiv zajam, kaže ovako, od EBRD na pet miliona evra, koji nosi naziv – projekat osiguranja od rizika u slučaju elementarnih nepogoda, donet 12. jula 2011. godine.Ja

projekta nema i ako ga ima je neupotrebljiv, jer su pronašli način kako da izvuku novac za nešto neupotrebljivo, što će da uvale Republici Srbiji. Tako je to radio bivši režim.Kako

koja bila za evro obveznice 2012. godine? Kamata je opet bila 7% a danas je 2,25%. Zašto sve ove podatke govorim? Zato što oni koji se navodno brinu o penzijama i platama u javnom sektoru neće da shvate ili ne žele da shvate šta je to obrnut smer o kome je pričao premijer.Kada premijer.Kada se zadužujete morate da vodite računa o vašem bruto proizvodu i morate da vodite računa o kamati, i kamata nikako ne sme da bude veća od rasta bruto proizvoda na teritoriji Republike Srbije, a do 2012. godine smo se zaduživali iako smo imali negativan rast bruto proizvoda, odnosno bili smo u minusu. I da je to tako statističkim podacima možemo svi da baratamo.Svestan sam toga da uvek postoji sumnja da neki podatak može da bude iskrivljen ili zloupotrebljen, ali oni podaci koje dobijate sa finansijskog tržišta, od onih koji odlučuju hoće li vama dati novac ili ne, koliki je njihov rizik da im taj novac neće biti vraćen ili će im biti vraćen u roku ili sa zakašnjenjem, ti podaci su neumoljivi i njihovi kriterijumi su najstrožiji.To pokazuje koliko je danas Srbija poštovana i u finansijskom smislu i u pravnoj sigurnosti zato što sada podižemo neuporedivo jeftinije kredite da bismo vraćali neuporedivo skuplje koje nam je ostavio bivši režim.Znate, gospodine ministre, oni imaju jedan običaj da svoje zasluge koje su loše pripisuju nekim drugima. U životinjskom svetu postoji jedna ptica koja svoje jaje snese u gnezdu druge ptice i zove se kukavica. Mislim da vam ova metafora govori sve.

Malopređašnje izlaganje koje smo slušali, a trajalo je negde više od 15 minuta govornik nije govorio ni o jednoj od tačaka, odnosno objedinjenih tačaka koje su bile stavljene na dnevni red.Da vas podsetim, 25. oktobra nam je dostavljen dnevni red u kojem smo jednom veštom manipulacijom došli do toga da se raspravlja od tačke 3. do tačke 8. objedinjeno, iako te tačke međusobno nisu dovoljno dobro povezane. Međutim, prethodni govornik je uspeo da proširi čak i to široko viđenje objedinjenih tačaka dnevnog reda i da zloupotrebi vreme koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi.Govorio je sve vreme o prethodnom režimu, ali ja sada ne znam da li misli o prethodnom režimu u kom je i njegova poslanička grupa učestvovala, ili misli o prethodnom, prethodnom režimu, tako da ni iz te rasprave koja je trajala više od 15 minuta, iz njegovog izlaganja, opet nisam mogla da zaključim o kom je režimu tačno govorio.Na član 108. stav 1. sam se osvrnula iz prostog razloga što kaže da o redu na sednici Narodne skupštine se stara predsednica Narodne skupštine. Ja sada ne znam da li vi niste slušali ovih 15 minuta izlaganje, ali sam sigurna da ste slušali, da biste primetili da se ovde uopšte nije govorilo onome što je tema dnevnog reda. Za razliku od poslanika koji izlaze kada god završe svoj govor ili neko iz njihove poslaničke grupe, ja sam dužna da slušam kada sam u sali, tako da sam slušala.

pravilno mogla da vam dam odgovor, jel vama problem na koji se režim odnosilo, pošto je to bio deo vašeg izlaganja, a od toga zavisi da li ću dati reč sledećem govorniku, koji se prepoznao, ili vam je problem tema,

Shvatila sam taktiku, da stalno sve obesmišljavate, da vređate predsednika itd. to sam shvatila i pre nekoliko sednica. sednica. Nećete me iznervirati, a vi obesmišljavajte rad parlamenta koliko god želite, to je vaše pravo. Pravo političke borbe.Znači, borbe.Znači, šef poslaničke DS smatra da se odnosilo na njih, to je deo odgovora na vaše pitanje, te ću mu dati kratku repliku, a ostalo da li je poslanik govorio o temi ili nije o temi govorio, govorio je savršeno o temi

pomenuli i u načelnoj raspravi i na početku ove Skupštine i ovog zasedanja, a to je da je potrebno govoriti o činjenicama. Ovde smo čuli veliki broj, pominjan je i direktor „Srbijagasa“, pominjani su i koridori i neki ministri koji su se bavili tim poslovima, a najmanje je bilo reči ili opšte nije bilo reči o pomenutim zakonima.Mislim zakonima.Mislim da je važno prihvatiti nešto što je činjenica. U maju mesecu 2012. godine, javni dug je iznosio 14,8 milijardi i ovo je papir koji to dokazuje, jer to možete da skinete sa sajta Uprave za javni dug.

BDP.Danas, javni dug iznosi 24,2 milijarde, što znači da sa ovim novim zaduženjima možemo da dođemo do blizu 25, što znači da smo za ove četiri godine duplirali dug. Ne duplirali, sa 15 milijardi došli na skoro 25, deset milijardi zaduženja i ove, i prethodne i one pre Vlade, koju čini upravo ova vladajuća koalicija.To su činjenice, uz činjenicu da je to sada 72% učešća javnog duga u BDP. **Maja Gojković**

jer je iznosio suve činjenice, a ne neke cifre i podatke, prvo to.Druga stvar, za one koji nisu živeli u parlamentu, trebali bi da znaju da sam se bavio uzrocima novog zaduženja Republike Srbije i da je to u temi dnevnog reda,

Toliko o tome. Kada se hvali kako su, kada su oni došli 2001. godine na vlast, imali javni dug 15 milijardi dolara ili maraka i da su smanjili na pet, što ne kaže da smo dugovali kao SFRJ 15 milijardi maraka ili dolara, da su od secesije pretvorili sukcesiju i prihvatili dug u iznosu od 30% SFRJ? Ništa nisu smanjili. Ništa. Samo je dug raspoređen prema republikama. Što to ne kažete?Kako barataju ciframa, kako okreću, zato sam i govorio o statističkim podacima. Bivšem direktoru Pošta Srbije koji je izgubio posao sa Infostanom u Beogradu,

da bi bio prodat privatnoj kompaniji po nižoj ceni nego što je plaćen taj objekat.Pa, vama ništa više ne verujem, ni ja, ni građani. Pa, to vidite na izborima. Nisu vam penzije smanjene posle ovih izbora, smanjene su pre ovih izbora i opet imate manje glasova. Zapitajte se šta radite.